Forseti. Allt of oft þurfum við að ræða tregðu ráðherra við að svara fyrirspurnum þingmanna. Mig langar að benda hæstv. forseta á tregðu fjármálaráðherra til að svara fyrirspurn, ekki bara þingmanna heldur tveggja þingnefnda.

Við fengum fjárlaganefnd til að kalla eftir þessum upplýsingum fyrir okkur og nú hálfu ári síðar eru engin svör. Hálft ár er liðið án þess að þessum tveimur nefndum hafi verið svarað. Í síðustu viku fylgdi 140 síðna fylgirit fjárlagafrumvarpi norsku ríkisstjórnarinnar. Til samanburðar höfum við autt blað sem er það sem fjármálaráðherra Íslands skilar þinginu. Þetta snýst ekki bara um

um að ná þessum upplýsingum út úr framkvæmdarvaldinu. Ég hef reyndar af því áhyggjur, hafandi nýlega tekið sæti í hv. umhverfis- og samgöngunefnd

Þá fyrst þyrfti að fara að grafa djúpt eða stinga djúpt, eins og maðurinn sagði um árið, til að leita uppi þær upplýsingar sem fjármálaráðuneytinu ber að veita hv. Alþingi. Ég ætla rétt að vona að embættismenn í ráðuneytinu hafi unnið þessar upplýsingar og þær séu á reiðum höndum. Af því að ef við vitum ekki hvað við erum að gera í loftslagsmálum þá erum við í verri málum en nokkurn grunaði. Það er nefnilega gömul saga og ný hvernig ráðherrar hafa verið gríðarlega lengi að svara fyrirspurnum frá þinginu. Við skulum gera okkur grein fyrir þeirri einföldu staðreynd að Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn.

Forseti. Hatursorðræða er ekki bara brot gegn þeim sem henni er beint að. Hatursorðræða er beinlínis hættuleg samfélaginu. Þegar fólk í valdastöðum talar hefur það víðtæk áhrif. Almenningur gengur út frá því að einstaklingar sem falin hefur verið sérstök ábyrgð í þágu þjóðarinnar tali af þekkingu og heiðarleika. Fólk trúir þeim.

Óljósar fullyrðingar og óræð skilaboð inn á milli lína geta haft hughrif langt umfram tilefni. Hér í þingsal og víðar hefur hæstv. dómsmálaráðherra látið ýmis ummæli falla sem tilefni er til að gera athugasemdir við og hafa áhyggjur af. Óljósar staðhæfingar og fullyrðingar sem senda þau skilaboð að fólk á flótta, sem leitar hingað skjóls frá stríði og öðrum hörmungum, sé upp til hópa óheiðarlegt, ekki hingað komið til að vinna og vera þátttakendur í samfélaginu og jafnvel hættulegt. Þetta snýst ekki bara um einhvern pólitískan ágreining á milli hæstv. dómsmálaráðherra og annarra sem eru honum ósammála um stefnu Íslands í flóttamannamálum. Þetta er alvarlegt mál upp á líf og dauða fjölskyldna sem eru venjulegt fólk eins og við. Það að sjálfur dómsmálaráðherra landsins taki undir og jafnvel stuðli að orðræðu sem er til þess fallin að auka jaðarsetningu fólks sem þegar tilheyrir minnihlutahóp er grafalvarlegt mál. Ég skora því á hæstv. dómsmálaráðherra og samstarfsfólk hans í þessari ríkisstjórn að sýna því valdi sem þeim hefur verið falið virðingu og byrja að tala skýrt og segja satt. Þjóðin á það skilið.

Virðulegi forseti. Ein alvarlegasta birtingarmynd kynjamisréttis er kynbundið ofbeldi. Kynbundið ofbeldi er ekki einstaklingsbundinn vandi heldur samfélagsmein sem er ein mesta ógn við líf og heilsu kvenna. Vændi er ein birtingarmynd þess ofbeldis. Vændi á Íslandi er staðreynd. Þótt sífellt háværari raddir kalli á lögleiðingu vændis eru engar vísbendingar um að það hjálpi þeim konum sem eru brotaþolar vændis. Í nýlegri rannsókn Stígamóta sjáum við vísbendingar um langvinnar og alvarlegar afleiðingar vændis, m.a. áfallastreituröskun, þunglyndi, kvíða, misnotkun vímuefna og áfengis og sjálfsvígshugleiðingar og -tilraunir. Einnig má sjá að tengsl eru milli fátæktar og slakrar félagslegrar stöðu og vændis. Stígamót hafa síðustu áratugi unnið þrekvirki í baráttunni gegn kynferðisofbeldi og hafa hlotið alþjóðlega viðurkenningu fyrir baráttu sína og aðferðir. Forseti. Það þarf að auka þekkingu í samfélaginu á afleiðingum vændis. Með byltingum síðustu ára hefur umræða um kynferðisofbeldi breyst. Áherslan hefur í auknum mæli varpað ljósi á gerendur og ábyrgð þeirra. Þörf er á frekari innlendum rannsóknum sem varpa ljósi á vændiskaupendur, karla sem kaupa vændi, sem rannsóknir sýna að eru yfirgnæfandi meiri hluti gerenda. Ég trúi því að við getum gert betur. Ég trúi því að með betri upplýsingum um afleiðingar vændis á brotaþola fækkum við þolendum og gerendum. Mikilvægt er að standa með banni við kaupum á vændi og efla bæði viðbrögð og frumkvæði lögreglu og dómstóla við brotum á þeim lögum. Líkami manneskju má aldrei vera söluvara.

Fyrirlesturinn var byggður á meistararitgerð Soffíu Ámundadóttir og var rannsókn sem var gerð meðal skólastjórnenda í grunnskólum Reykjavíkur. Rannsóknin varðar málefni sem hefur verið tabú að ræða en það er mikilvægt að við opnum á umræðu um þetta mikilvæga mál barnanna okkar vegna. Rannsóknin sem ég tala um hér er byggð upp á samtölum við skólastjórnendur í Reykjavík. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að skólastjórnendur upplifa aukningu ofbeldis meðal barna og alvarlegri birtingarmyndir nú heldur en áður.

kvíða, þunglyndi eða slaka félagsfærni. Í rannsókninni kemur fram að mikilvægt sé að skólasamfélagið hlúi vel að námi og velferð barna. Starfsmenn skólasamfélagsins bera mikla ábyrgð á að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og hjálpa þeim að þroskast við öruggar aðstæður. Það sama gildir vissulega um samfélagið í heild sinni, þ.e. sveitarfélögin, ríkisvaldið og auðvitað foreldra og forráðamenn. Herra forseti. Ég geri mér fulla grein fyrir því að skólinn er rekinn af sveitarfélögum en þetta er samfélagslegt verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Ég fagna því að farsældarlögin og menntastefnan hafi verið samþykkt hér á Alþingi og þakka fyrir framgang þeirra verkefna. Það er verkefni sem kemur okkur í rétta átt en við verðum að ganga lengra. Ríkisvaldið, sveitarfélögin og hlutaðeigandi aðilar verða að taka höndum saman, koma saman og eiga samtal um það hvernig eigi að koma (Forseti hringir.)

Við þurfum að ræða ofbeldi af því að það er út um allt: í skólum meðal nemenda, á heimilum milli foreldra, á vinnustöðum milli samstarfsfólks, á netinu milli ókunnugra og á Alþingi milli samherja. Við verðum að spyrja okkur mjög einlægra spurninga þegar aldrei hafa verið framin fleiri alvarleg ofbeldisbrot, tvöföldun á 15 árum. Við verðum að spyrja af hverju og við verðum að þora að hlusta á svarið, jafnvel þó að það komi í ljós að það sé okkur sjálfum að kenna. Forseti. Við þurfum að ræða ofbeldi vegna þess að það er vandamál. Það er glæpsamlegt vandamál en einnig heilbrigðisvandamál og félagslegt vandamál. Það er vandamál sem stjórnmál eiga að leysa, vandamál sem við leysum ekki með aukinni vopnvæðingu eða vanfjármögnun á heilbrigðiskerfinu og félagslega kerfinu og alls ekki með því að daðra við fordóma, mismunun og rasisma í pólitískum tilgangi. Við eigum ekki að byggja hærri girðingar og grafa dýpri skotgrafir. Það mun einungis auka á vandann. Við verðum að sýna að við séum traustsins verð og gerum það einungis með því að axla ábyrgð ábyrgð á því að selja ættingja hlut í ríkisbanka í lokuðu útboði, á því að hækka laun kjörinna fulltrúa langt umfram aðra, á því að framfylgja ekki niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslu og svo mætti lengi telja. Skortur á ábyrgð og afskiptaleysi gagnvart vanda í heilbrigðiskerfinu og félagslega kerfinu rýfur samfélag okkar. Það veldur því að fólk fer að leita að blórabögglum sem það mun finna

Lög og reglur eru settar án þess að hirt sé um hvaða afleiðingar það hafi á þá sem starfa undir götóttum reglugerðarhimni þeirra sem ekki sjá málin í samhengi hlutanna. Frá og með næstu áramótum verður bannað að urða lífrænan úrgang og dýrahræ.

grein sem birtist á fréttamiðlinum Vísi í dag og er eftir formann Samtaka um endómetríósu, Lilju Guðmundsdóttur. Þar birta einnig 40 íslenskar konur nöfn sín og þær upphæðir sem þær hafa greitt úr eigin vasa

Hæstv. forseti. Þessar konur eru ekki allar hysterískar. En skyldi það vera tilviljun, forseti, að greiðsluþátttaka vegna sjúkdóms sem leggst að mestu leyti og nær einvörðungu á þær sem fæðast með leg sé svo takmörkuð sem raun ber vitni? Hvers vegna er það látið viðgangast að konur sem þjást af endómetríósu séu látnar greiða úr eigin vasa fyrir aðgerðir sem eru algjörlega nauðsynlegar til að bæta lífsgæði þeirra og jafnvel endurreisa þær þannig að þær nái fullri starfsgetu aftur? Hvernig má það vera? Hvernig má vera að við séum enn stödd þar að konur sem glíma við þennan sjúkdóm mæti skilningsleysi, tortryggni og jafnvel

Virðulegi forseti. Haustveðrin koma svo sannarlega með látum í ár og nú þegar hafa gengið yfir tvö veður sem bæði höfðu áhrif á dreifi- og flutningskerfi raforku auk ýmislegs annars. Í kjördæmaviku hittum við þingmenn Norðausturkjördæmis fulltrúa Landsnets og Rariks og fórum yfir stöðu raforkukerfisins. Þótt það hafi orðið raforkutruflanir í þessum veðrum sýndi það sig svo sannarlega að framkvæmdir síðustu ára skila árangri og auka raforkuöryggið verulega. Verkefni eins og Hólasandslína 3, Kröflulína 3, yfirbyggð tengivirki og dreifikerfi í jörð skipta sköpum þegar svona veður ganga yfir. Það liggur jafnframt fyrir að með frekari reynslu og þjálfun við að nýta sjálfvirkni nýrra mannvirkja er hægt að gera enn betur. Starfsmenn þessara fyrirtækja unnu hörðum höndum meðan á veðrunum stóð og stýrðu í kjölfarið kerfum í takt við áhrif veðursins, gerðu við staura, þrifu seltu, börðu niður ísingu, komu upp varaafli og þurftu meira að segja að vefja bárujárnsplötur utan um spenni á rafmagnsstaur. Samt sem áður bjuggu íbúar á einstökum bæjum og í einstökum sveitum við rafmagnsleysi klukkustundum saman. Þetta gerðist þar sem dreifikerfið er ekki komið í jörð eins og á Jökuldal, í Bárðardal, á suðurfjörðum Austfjarða og víðar. Lengstu kaflar dreifikerfisins sem enn eru tengdir með loftlínu eru á Austurlandi. Eftir aðventustorminn 2019 var áætlun um að koma dreifikerfi Rarik í jörð flýtt og nú er áætlað að ljúka því verkefni 2030. Í ljósi nýliðinna atburða og kröfu um þriggja fasa rafmagn í svo til allri nýsköpun og atvinnuuppbyggingu til sveita tel ég að við getum ekki beðið svo lengi. Stjórnvöld verða að stuðla að hraðari vinnu við að koma dreifikerfinu í jörð og jafnframt uppbyggingu byggðalínunnar.

Samantekt Deloitte staðfestir þetta. Þegar fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja eru skoðaðar kemur í ljós að þær hafa hækkað um 10% frá árinu 2008 til 2022. Séu þessi framlög hins vegar skoðuð miðað við fjölda íbúa kemur í ljós að framlögin hafa lækkað um 22%. Fjárveitingar vegna sjúkrasviðs,

Á tímabilinu hefur íbúum á Íslandi fjölgað um 17% en á sama tíma hefur íbúum Suðurnesja fjölgað um 36,6%. Þá er einnig rétt að minnast á að kröfur til heilbrigðisstofnana hafa aukist mikið, m.a. með stofnun geðheilbrigðisteyma. Það gefur því augaleið að möguleikar stofnunarinnar til að veita þá þjónustu sem veita þarf hafa verið skertir verulega og í raun miklu meira en kemur fram í þessum tölum. Það er ekki eins og svigrúm stofnunarinnar sé mikið til þess að auka þjónustuna.

Herra forseti. Ég hef áður mætt hér í ræðustól Alþingis og lýst yfir þungum áhyggjum af auknu ofbeldi á Íslandi. Í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn minni um tíðni ofbeldisbrota kemur fram að á níu árum hefur ofbeldisbrotum fjölgað um 64%. 64%. Þessi aukning er vægast sagt ógnvænleg. Þetta eru staðreyndir sem koma frá dómsmálaráðuneytinu. Ég velti því fyrir mér hvernig ráðherra og ráðuneyti hans hyggist bregðast við þessu aukna ofbeldi. Fyrstu viðbrögð benda til þess að viðbrögð dómsmálaráðherra snúist helst um vopnvæðingu lögreglunnar, að leyfa rafbyssur. Svar ríkisstjórnarinnar virðist vera að reyna að útrýma ofbeldi Fyrir mér hljómar það undarlega. Hegðun er nú einu sinni þannig að hún er lærð með herminámi, oft með fyrri hegðun. Ef við viljum að unga fólkið okkar hætti að beita ofbeldi þá er svarið ekki að veita auknar heimildir fyrir löggæslu að beita ofbeldi. Það þarf að hugsa dæmið upp á nýtt og ráðast í fyrirbyggjandi aðgerðir sem snúast um að vernda fólk fyrir ofbeldi. Vissulega þarf að tryggja að starfsfólk lögreglu sé öruggt, en ef vandamálið er aukið ofbeldi tel ég augljóst að verið sé að byrja á öfugum enda. Í átakanlegum Kastljóssþætti gærkvöldsins var rætt um andlegt ofbeldi gagnvart hinsegin börnum. Það er aukning á ofbeldi á öllum vígstöðvum og ríkisstjórnin verður að átta sig á því að svarið við ofbeldi er ekki meira ofbeldi. Það þarf að taka þessa hræðilegu þróun alvarlega. Við erum að missa einstaklinga og stundum börn úr sjálfsvígum vegna ofbeldis sem þau verða fyrir. Þetta er ekki í lagi og ríkisstjórn þessa lands ber ábyrgð á því að bregðast við þessu ekki seinna en í dag. Það stendur yfir bylting í Íran, bylting leidd af ungum vopnlausum og valdalausum stúlkum sem segja nei við áratugalangri kúgun, sem hætta lífinu við það að krefjast frelsis. Þetta er líka bylting ungra manna og eldra fólks sem hefur sömu markmið og sömu sýn á það hvernig lífið á að vera. Þetta eru sömu markmið og sama sýn og við höfum. Þetta er ekki okkar barátta en hún ætti að vera það. Stríð í Evrópu, landfræðilega nálægt okkur, í okkar menningarheimi, snertir okkur eðlilega djúpt, vekur ótta og við viljum aðstoða bræður okkar og systur, nágrannana sem við tengjum við, sem eru Evrópubúar eins og við. Þó að Íran sér landfræðilega og menningarlega fjarlægt okkur, þó svo að við lítum bara til eiginhagsmuna, eru samt ótal ástæður fyrir okkur til að grípa þar inn í eftir bestu getu, nánar tiltekið um 380.000 ástæður, ein fyrir hvern íbúa Íslands. Ungu vopnlausu stúlkurnar í Íran og það hugrakka fólk sem mótmælir með þeim eru að berjast fyrir gildunum okkar, fyrir frelsi, fyrir mannréttindum og fyrir lýðræði. Þau eru að hætta lífi sínu í baráttu fyrir heimsmyndinni sem við viljum vernda. Herra forseti. Kannski ætti ung, hugrökk írönsk stúlka, ein byltingarleiðtoganna í Íran, að vera næst til að ávarpa Alþingi hér í þessum sal, setja okkur inn í málið, setja fram óskir um aðstoð, mála tvær framtíðarsýnir, eina þar sem byltingin þeirra er brotin niður og aðra þar sem frelsið sigrar, þar sem baráttan fyrir okkar gildum sigrar. Erum við ekki alltaf í liðinu með frelsinu og þurfum við þá ekki að gera betur, gera eitthvað hér til að aðstoða við þessa baráttu líka? Virðulegi forseti. Það er ódýr málflutningur að spila inn á ótta fólks til að knýja fram einhverjar tilteknar breytingar, ekki síst þegar stórfelldar breytingar eru boðaðar á kerfi sem á að verja fólk sem er í ákaflega viðkvæmri stöðu. Hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson féll því miður í þann fúla pytt í umræðum hér í þingsal í gær. Hann fullyrti að verið væri að misnota flóttamannakerfið og brjóta flóttamannasáttmála Sameinuðu þjóðanna án þess að gera minnstu tilraun til að rökstyðja þessa fullyrðingu sína og boðaði harðari aðgerðir sem munu bitna á saklausu fólki. Ef verið er að misnota kerfið og flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna þá þarf að segja okkur skýrt hverjir eru að gera það, hvernig það er gert og hvert umfangið er. Hingað til hafa menn forðast þá umræðu. Eru þetta tveir af heildinni eða 500? Eru til sannanir fyrir þessum brotum og er umfang þeirra svo mikið að það réttlæti að við herðum enn frekar á, reisum hærri girðingar og voldugri múra svo að venjulegt fólk í neyð,

Er það virkilega svo að möguleg misnotkun fárra á kerfi eigi sjálfkrafa að leiða til þess að þeim sem þurfa svo sannarlega skjól verði úthýst? Það verður afleiðingin. Við skulum heimfæra þessi ummæli upp á annað kerfi. Ef ráðherra kæmi hér upp og segði að heilu hóparnir væru að misnota almannatryggingakerfið og boðaði á sama tíma breytingar sem myndu þrengja að rétti þeirra sem ekkert hafa brotið af sér og eru algjörlega upp á samhjálp kerfisins komnir myndi Austurvöllur fljótt fyllast af mótmælendum. Það er löngu orðið tímabært að íslensk stjórnvöld átti sig á því að samkvæmt íslenskum lögum er bannað að senda fólk úr landi í hættulegar og ómannúðlegar aðstæður. Menn eiga að tala í samræmi við það.

Ástæðan er sú að það eru nánast akkúrat átta mánuðir síðan ég spurði hæstv. heilbrigðisráðherra hvort hann teldi ekki fýsilegan kost að ganga til samninga við Klíníkina

og sagði að þetta yrði tekið til skoðunar og framkvæmdar bara nokkrum dögum síðar. Hann sagði, með leyfi forseta: „Ég vonast til þess að á næstu dögum verði gengið frá því að þessi meðferð verði í boði.“ Síðan hefur ekkert frést, ekkert gerst. Í morgun birtist grein á Vísi, minnir mig, eftir Lilju Guðmundsdóttur, formann samtakanna, þar sem hún tekur til 40 konur sem hafa greitt úr eigin vasa yfir 800.000 hver til þess að fá bót meina sinna. Það er núna komin upp sú staða að við getum ekki endalaust verið að tala um þessi mál hér í þingsal eða í samfélaginu. Nú verður ráðherra að standa við þau loforð sem hann gaf hvað

Virðulegur forseti. Þing Alþýðusambands Íslands var sett í gær og óska ég þingfulltrúum velfarnaðar í þingstörfum sínum og að þeim auðnist að stilla saman strengi í baráttunni fyrir bættum kjörum launafólks í landinu og verja þau kjör sem áunnist hafa í gegnum tíðina með miklum samtakamætti. Það vill oft gleymast hve stór hlutur verkalýðshreyfingarinnar er í framförum á Íslandi, miklum framförum sem orðið hafa á síðustu 50–100 árum, og hversu margir málaflokkar eru sterkari en annars hefði verið vegna aðkomu verkalýðshreyfingarinnar í samningagerð og í samstarfi við ríkisvaldið. Sterk verkalýðshreyfing veitir stjórnvöldum hverju sinni aðhald og kemur brýnum málum á dagskrá sem snerta hagsmuni launafólks frá vöggu til grafar, eins og sagt er. Þess vegna er það aldrei brýnna en nú, þegar kjarasamningar eru fram undan, að hefja sig upp yfir deilur og innanhússátök og koma sterk og samtaka að samningaborðinu við atvinnurekendur, ríki og sveitarfélög. Síðustu lífskjarasamningar tókust að mörgu leyti mjög tókust að mörgu leyti mjög vel og þar var aðkoma ríkisins til hagsbóta fyrir ýmsa málaflokka sem snerta launafólk. En nú þegar verðbólgan geisar og stöðugar vaxtahækkanir eru þá verður að sameinast um það, bæði af hálfu ríkisins og verkalýðshreyfingarinnar, að standa vörð um kjör launafólks í landinu.

Herra forseti. Formaður Framsóknarflokksins vill leggja sérstakan skatt á fólk sem keyrir í gegnum göng. Ég held við þurfum aðeins að ræða þessa nýju leið Framsóknarflokksins til að fjármagna samgöngukerfið á Íslandi því að hún er hvorki skynsamleg né réttlát. Ofurskattur á tiltekna notendur kerfisins: Hér erum við annars vegar að tala um Vestlendinga sem hafa nú þegar borgað að fullu fyrir Hvalfjarðargöngin og hins vegar íbúa á svæðum sem búa við landfræðilega einangrun og mjög takmarkaða grunnþjónustu. Ég gæti nefnt Vestfirði, Siglufjörð, Ólafsfjörð og Neskaupstað. Við hljótum að geta gert betur og ég vil nota tækifærið hér undir þessum lið til að skora á þingmenn, sérstaklega þingmenn Framsóknarflokksins, að gera formanninn sinn afturreka með þessi áform, þessar fráleitu hugmyndir um að íbúar sem keyra í gegnum göng en ekki yfir brú eða mislæg gatnamót séu skattlagðir sérstaklega umfram aðra. Þetta er gamaldags aðferðafræði, mismunun eftir búsetu og forsendubrestur fyrir Vestlendinga og aðra sem þurfa að nota þessa tegund samgöngumannvirkja — hrein svik við íbúa svo ég vitni í Valgarð Lyngdal Jónsson, forseta bæjarstjórnar Akraness. Þetta mál snýst um grunninnviði í landinu og hvernig við fjármögnum þá og það gengur ekki að formaður Framsóknarflokksins ætli einhvern veginn að koma aftan að fólki með refsisköttum, refsa fólki fyrir að búa þar sem það býr. Hvað varð um samvinnuna? Samtalið? Að hlusta á fólkið í landinu og finna skynsamlegar lausnir á málunum? Það er verkefni okkar í þessum sal. Það er ábyrgð okkar og undir þeirri ábyrgð verðum við að rísa.

Síðan má spyrja sig hvers vegna ríkisstjórnin situr auðum höndum og samþykkir að gera ekkert fyrir þennan hóp sem er núna að borga yfir 100.000 kr. meira á mánuði og kominn upp undir 80% af launum sínum í afborgun á mánuði. Nei, ríkisstjórnin er auðvitað að skoða málin, málin, vakta málin, sem sé að gera það sem hún gerir best sem er að gera ekki neitt. Breiðu bök þessarar ríkisstjórnar eru öryrkjar, aldraðir, ungt fólk sem er að kaupa sína fyrstu íbúð. Að eiga ekki fyrir mat, lyfjum eða öðrum nauðsynjum er það sem ríkisstjórnin býður upp á.